Presidenten vil foreslå at redegjørel- sen sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for justiskomiteen før innstilling avgis. Under kommentarrunden etter redegjørelsen foreslo representanten Per-Willy Amundsen

nr. 3, debattert 14. juni 2023 Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Fullmakt til å inngå ein tosidig differansekontrakt for støtte til fornybar energiproduksjon til havs